**Milinović, Darko (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku dnevno reda. - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima, prvo čitanje P.Z.E. br 670 Predlagatelj zakona Hvala 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, informiranje i informatizaciju i medije i Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državni tajnik. Izvolite! Gospodin Antolović. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Kao što vam je poznato 2003. godine bio je donesen Zakon o elektroničkim medijima koji je u najvećem svom dijelu bio usuglašen sa europskom pravnom stečevinom, međutim i tijekom screeninga i u daljnjem njegovom provođenju pokazuje se potreba za njegovim dodatnim usklađenjem i ovaj prijedlog zakona koji ide u dva čitanja iako se radi o usklađivanju s europskom pravnom stečevinom da predstavlja upravo tu dopunu koja je u tijeku screeninga utvrđena. Ne bih vas želio zamarati ali bih vam želio samo naglasiti o kojim pitanjima se radi i koja pitanja smo dodatno uredili sukladno europskoj To je pitanje nadležnosti Republike Hrvatske u pogledu djelovanja nakladnika televizijskih programa, zatim pitanje iznimke u pogledu slobode prijenosa i prijema programskih sadržaja iz drugih država kada se može zbog govora govora mržnje ili kada se krše odredbe o zaštiti djece ograničiti privremeno emitiranje programa iz drugih država, ali napominjem da se takva mjera može poduzeti samo u konzultaciji s Europskom komisijom. Zatim, odredbe o zaštiti djece kako bi se pojačala zaštita djece i isključila mogućnost gledanja ili sudjelovanja u programima i sadržajima koji mogu ugroziti njihov fizički, mentalni i moralni razvoj. Također su dopunjene odredbe oko oglašavanja i teletrgovine, osobito u pogledu i usklađivanju sa Zakonom o lijekovima i Zakonom o hrani. Također su uređene jasnije obveze većinskog udjela europskih audiovizualnih djela u programu nakladnika televizijskih programa i udjela udjela nezavisnih proizvođača, dakle onaj prvi mora biti iznad 50% a ovaj drugi mora biti najmanje 10%. Također, preuređen je status fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija. Naime, 2003. godine smo uredili taj fond kao proračunski fond Ministarstva kulture jer nije mogao biti pridodan regulatornom tijelu poput Vijeća za elektroničke medije i ovim prijedlogom zakona predlažemo da se taj fond s obzirom da s njim raspolaže u cijelosti i upravlja Vijeće za elektroničke medije da on postane fond Agencije za elektroničke medije. spominjem agenciju uspostavljanje agencije uz vijeće je potreba administrativnog jačanja jer je u razdoblju od 2003. godine do danas se pokazalo da vijeće kao regulatorno tijelo treba jednu stručnu službu koja će mu odraditi nadzor nad provedbom zakona, obraditi sve podatke koji iz toga proizlaze i slijedom toga stvoriti podlogu da vijeće može izvršiti svoje regulatorne ovlasti. U ovom razdoblju dešavalo se to da za neke upravo od tih poslova za koje vijeće naruči od trećih osoba dakle putem ugovora da te treće osobe istovremeno te ili slične poslove rade već za nakladnika koje nadziru, tako da se tu pokazala jedna nespretnost i jedna potreba da se administrativno ojača vijeće kako bi zaista moglo izvršiti svoje ovlasti. Kada smo kod ovlasti moram napomenuti da prijedlog zakona povećava ovlasti vijeća jer ga ovlašćuje za donošenje svih podzakonskih akata za provedbu zakona i također omogućava što do sada nije bilo slučaj mogućnost da vijeće koregulira određena pitanja. Sustav koregulacije je u području regulatornog postupanja, dakle takvih nezavisnih regulatornih tijela uobičajena europska praksa što kod nas nije bio slučaj. Naime, radi se o tome da će vijeće recimo određena pitanja moći dogovarati sa onima koji su za ta pitanja zainteresirani. U pitanju kada je zaštita djece tada će to sigurno biti javni pravobranitelj za djecu i ostale institucije koje su već po svojoj nadležnosti pozvane da uređuju da pitanja i upravo sa tim institucijama vijeće će moći zajedno utvrđivati dodatna pravila pa slijedom toga kao što je to na nekim odborima spominjano pitanje što je pornografija ili što se smatra bezrazložno nasilje, ili pravila ponašanja oko objave odgovarajućih programskih sadržaja. Također moram reći da u području potrebe uređivanja na koji će se način digitalna tehnologija primijeniti u području elektroničkih medija mi ovdje imamo unesene dvije odredbe. Međutim, moram reći da očekujemo da se okonča godinu i pol dana dana rasprava koja traje o novoj direktivi Europske unije i tijekom svibnja očekujemo donošenje direktive koja će urediti i ovo područje držim da će onda omogućiti da možda čak i u drugom čitanju ovog zakona usvojimo određene okvire i omogućimo našim elektroničkim medijima da

Otvaram raspravu. U ime Kluba SDP-a uvaženi zastupnik Antun Vujić. Gospodine potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege, gospodine državni tajniče. Za razliku od onog prethodnog zakona na ovaj zakon imamo više primjedbi i zapravo u ovom obliku ga nećemo podržati nego ćemo predložiti nešto drugo. Naime, ovaj zakon se donosi mjesec dana prije nego što treba biti prihvaćena nova direktiva o ovoj djelatnosti a zapravo prethodno se bazira na Direktivi iz '97. godine. Naravno, nisu to svi elementi koje donosi zakon i sigurno da se čitav niz stvari može učiniti i na način da se ne mora ovisiti o tome kakva će biti direktiva ali je potpuno nepotrebna žurba da se u ovom trenutku donosi zakon tim prije što mi se čini a to ću pokušati pokazati na nekoliko primjera da ni neke elementarne stvari koje bi trebale biti preciznije utvrđene nisu dovoljno precizno utvrđene, tako da kada se ta nepreciznost još poveže i sa onim što ćemo dobiti vezano za novu direktivu za mjesec dana bojim se da ću imati previše posla i da naprosto si nepotrebno sada dajemo posla. Ali mislim da bi bilo korisno da se na odborima čuje mišljenje i zapravo naš je prijedlog da ovaj zakon ide u momentalno u nulto čitanje, a da se javi sa prvim, sa prvim čitanjem nakon što se i elementi direktive iz 1997., govorim o direktivi Europske unije unutra ugrade. U vezi sa tim primjerima koji mi se čine dakle da sami po sebi ne opravdavaju ili nisu dovoljno dobro razrađeni da bi mogli zaživjeti zakonski, samo da spomenem. Na primjer u definiciji što je nakladnik elektroničkih medija kaže se između ostaloga da je to fizička osoba ili pravna osoba koja ima uredničku odgovornost i tako dalje te koja prenosi programe ili ih za nju prenose treće osobe. time se na neki način otvara mogućnost da nakladnik istovremeno bude i distributer programa i koncesionar iako je to zapravo zabranjeno u svim dakle demokratskim zemljama koje vode računa o slobodi medija i o dakle dvije odvojene funkcije koje su ovdje, koje se moraju odvojiti da bi se raspoznale šta je jedna, a šta je druga. U istom članku na primjer, stavku 2. pojmovi kao što su multipleks operator, mrežni operator, digitalnog radija ili digitalne televizije kao i drugi pojmovi iz područja telekomunikacija imaju značenje utvrđeno kako se kaže propisima kojima se veže autorska i srodna prava te komunikacije. Takvih propisa nema. U Zakonu o telekomunikacijama u tom pogledu nema takvih mjesta koje bi regulirale ovu materiju i koje bi na neki način definirao što su to ti prostori. To pokazuje da zapravo iako se u tom pogledu mogu očekivati ti zakoni da će se donijeti mi donosimo zakon koji u momentu se poziva na zakone i gdje takvih formulacija nema. Ne vidim žurbu da se to učini sada ukoliko se to može sve uredno izvesti kada za to dođe vrijeme. I neke primjedbe koje isto tako ne razumijemo zbog čega su mijenjane budući da ne popravljaju način odlučivanja u Fondu niti u Vijeću. Recimo šta to sada znači unošenje novih elemenata i kriterija kao što su kvaliteta i sadržajna inovativnost ili opći interes za kulturni razvitak. Tko će to tumačiti? Naravno da stvari zvuče sasvim u redu i svatko će od nas prihvatiti da su to neke vrijednosti o kojima treba voditi računa, ali ovdje se otvara mogućnost da se raspravlja o stvarima za koje malo tko može biti kompetentan bez vrlo arbitrarnog pristupa i može zagovarati da tako kažem svoje viđenje kreativnosti i inovativnosti a to faktički kada se dođe do raspodjela sredstava Fonda znači vrlo mnogo. Dakle ovakve stvari umjesto da su se možda oni kriteriji razradili na jednoj empirijskoj podlozi koja bi mogla dati veći rezultat i isključivati arbitrarnost i sada se zapravo uvažuju kriteriji koji na neki način mogu dati i više arbitrarnosti nego što je potrebno. Još također uvezano za nešto što dakle u ovom momentu ne postoji ali Prijedlog zakona obuhvaća mogućnost toga postojanja ali na način da dakle se ne može izvesti budući da nema posljedične veze. Kada se govori o digitalnom radiju i televiziji treba reći da digitalni radio još niti ne postoji niti u praksi niti znamo šta će biti sve potrebno regulirati kada se ta materija javi. Ne znam zašto ja, idemo na predregulaciju nečega što zapravo za što nemamo podloge. Sada jedna primjedba koja se ne tiče zakona ali je bitno vezana za shvaćanje uloge regulatornoga tijela na ovom području. Svojedobno je zakon propisao u velikoj raspravi između tadašnjih da tako kažem promatrača, onih koji su motrili kako donosimo zakone vezano za medijski prostor, da regulatorno tijelo u ovom slučaju Vijeće za elektroničke medije imenuje Vlada. I zaista Vlada je to imenovala. Nije imenovala prethodna Vlada nego ova Vlada je to imenovala. Ne ulazimo u, da tako kažem nakane Vlade i pravo Vlade da kada je već tako zakon donesen imenuje odgovarajuće Vijeće odnosno da predloži Saboru na imenovanje, ali netransparentnost toga postupka, afere koje su se javljale u ovome Vijeću a koje nisu do kraja niti izvedene odnosno niti razriješene. Javne polemike, prijave, sudske prijave čak za podmićivanja i tako dalje ovdje nisu bile istražene. Ja mislim da bi prije nego što dođemo do ovoga na koji način treba postaviti ovo tijelo iznova trebalo dobiti neke odgovore. Ti bi odgovori morali ići u smjeru ovih pitanja koje sam sada rekao. Mislim da za to moramo biti zainteresirani svi mi kao Sabor, Vlada, opozicija, stranka na vlasti ili nekakva druga jer kompromitiramo jednu mogućnost za koju smo se svojedobno borili da je ima Vlada i da ne moramo imati teške postupke nad da tako kažem mudrivanja u Saboru. Oprostite što rabim taj izraz, kako bi dobili regulatorno tijelo. Ako već Vlada ima prilike da postavlja regulatorna tijela onda ih ona mora postavljati u odgovornosti prema kompetentnosti tih regulatornih tijela a imali smo seriju slučajeva, vi se sjećate od HINA-e da dalje niti ne spominjem gdje to tako nije bilo. Nadam se da ćemo uz pitanja koja se tiču ovoga zakona zato jer otvaraju mogućnost odnosno otvaraju, eventualno otvaraju potrebu da se na drugačiji način riješi pitanje izbora regulatornog tijela, nadam se da ćemo to dobiti u jednom osvrtu i vezano na sadašnja razriješenja i imenovanja u Vijeću za elektroničke medije. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Klub nacionalnih manjina je utvrdio da dosadašnja praksa ukazuje na potrebu da kriteriji za raspodjelu sredstava trebaju biti jasno utvrđeni i to zakonom. I to se radi o sredstvima naravno za emisije o nacionalnim manjinama. Raspravljajući o dosadašnjoj raspodjeli sredstava Fonda Klub nacionalnih manjina je ukazao na neadekvatno vrednovanje pojedinih sadržaja vezanih za nacionalne manjine. Kroz detaljnije kriterije odnosno bodovanje koje je Vijeće za elektroničke medije uvodilo svojom odlukom za raspodjelu sredstava Fonda s najmanje bodova su vrednovani upravo programski sadržaji namijenjeni nacionalnim manjinama što za nas predstavlja određeni problem i smatramo da se to mora određenim pravilnikom koji koliko znamo ne postoji, mora se uvoditi. To je po našoj ocjeni prošle godine rezultiralo već spomenutom pojavom da je od 148 nakladnika radija i televizije s koncesijama nižim od nacionalne samo njih 16 ponudilo emisije namijenjene nacionalnim manjinama što naravno u direktnoj je vezi sa niskim vrednovanjem programa namijenjenim nacionalnim manjinama. I izraženo znači je mišljenje u Klubu da političkom raspodjelom sredstava odnosno odgovarajućim bodovanjem programskih sadržaja za nacionalne manjine Vijeće bi trebalo povećati interes nakladnika i stimulirati ih za emitiranje te vrste programskog sadržaja. Znači upućujemo sad za drugo čitanje naše, naš stav da i ovim prijedlogom izmjena zakona prijedlogom izmjena zakona da bi se trebalo regulirati zapravo i samo vrednovanje, a ne dopustiti da to vrednovanje bude napravljeno bez poznatih i bez jasnih kriterija od samoga vijeća i nadajmo se onda da će se uvidjeti potreba da se vrednuju bolje programi namijenjeni nacionalnim manjinama, jer inače cijeli onaj sustav koji daje određeni postotak sredstva od Hrvatske radiotelevizije, od pretplate za poticanje programa nacionalnih manjina on zapravo gubi smisao jer do takvih programa nikada ne dolazi. Mi ćemo ustrajati u tome u drugom čitanju i također i odgovarajućim izmjenama, odgovarajućim amandmanima ili naravno ako će to biti moguće dogovorom koji će na kraju rezultirati drugačijim ponašanjem i izradom pravilnika vijeća, Također, bitno za klub nacionalnih manjina je cijeli onaj splet koji se, koji ukazuje i na potrebu zakonskog reguliranja oglašavanja sadržaja koji su štetni, koji mogu biti potencijalno štetni i koji često jesu štetni za psihički razvoj djece i to ono reguliranje koje se tiče oglašavanja pornografije, klađenja, kreditiranja i to u dnevnim tiskovinama i naravno u okvire …/Govornik se ne razumije./… medijima. Kako bi se zaštitila prava djece, ali i osiguralo kontroliranje poslovanja i izvora prihoda kroz utvrđivanja statusa oglašivača i dostupnost podataka o njihovoj djelatnosti. Tu prenosim naravno i mišljenje pravobraniteljice za djecu koja je posebnim dokumentom ukazala na na te opasnosti. Naravno da je svima nama jasno da i samo definiranje pojmova kao što su pornografija i bezrazložno nasilje mora se raditi i što objektivnije koliko je god moguće i da izbjegavajući sve moguće ekstremizme sa ciljem zaštite djece bez nepotrebnog i štetnog moraliziranja koji nije u interesu naravno nikoga. Također i s time završimo. Klub nacionalnih manjina smatra da jedno cijelo područje elektroničkih medija, područje Interneta je zapravo slabo obrađeno zakonom. Nama su zamke reguliranja tog područja poznate, ali međutim činjenica je ta da iskazivanjem mržnje na Internetu je postala gotovo svakodnevna pojava. I koliko je bitna sloboda na Internetu toliko je bitna i sloboda onih koji mogu biti predmet mržnje. Znači, moramo štititi slobodu i ljudi koji mogu biti napadnuti Internetom. To što je Internet prostor slobode ne znači da u Internetu se čovjek može ponašati na način koji je iznad ili ispod svih kriterija, kada je iz Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kada je išao prvi prijedlog, prvi o takvim stavovima na Internetu, o poticanju mržnje na Internetu naravno protiv toga cijeli ili barem veći dio svijeta Interneta zapravo se okomilo na to. Ali to ne smije nas obeshrabriti. Ako je moguće boriti se protiv pornografije i protiv pedofilije na Internetu moguće je boriti se i protiv stavova koji potiču na mržnju. I to će biti sve aktualnije i aktualnije i predlažem predlagače da vode računa i o tome jer bez zakonskog reguliranja ovog područja zapravo doći će do one anarhije u najgorem smislu te riječi. Hvala. Zahvaljujem. Zaključno državni tajnik Antolović. **Antolović, Jadran** Ja se zahvaljujem na raspravi i vaše primjedbe i prijedloge razmotrit ćemo za pripremu teksta za drugo čitanje. Hvala lijepo.